Kohale registreerus 18 Riigikogu liiget, puudub 83.Tänases infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Kalle Laanet, majandus‑ ja taristuminister Taavi Aas.

ma veel kord rõhutan, see plaan, mis oli varem, ei ole toiminud? Või te nendite, et see plaan on läbi kukkunud ja me enam ei peaks sellele tähelepanu pöörama, vaid peaksime hakkama mingeid muid samme tegema? Mis teie plaan on? Kuidas vaktsineerituse taset

Vaktsineerimise plaan on Sotsiaalministeeriumi teha ja see on endiselt jõus. Plaani täitmist me pidevalt jälgime. Aga tõsi on, et meil ei ole sundvaktsineerimist, meil ei ole kohustuslikku vaktsineerimist, nii nagu on mõnes teises riigis, kus inimesi, kes ei ole vaktsineeritud, trahvitakse. Samal ajal teie enda erakonnakaaslased ütlevad, et vaktsineerimisest justkui ei olekski mingit kasu, ja teevad selliseid üleskutseid. See loomulikult ei aita kuidagi kaasa vaktsineerituse suurendamisele. Tõsi ta on, et vaktsineerimine aitab ära hoida rasket haigestumist ja tänu sellele on paljudel riikidel, kus on kõrge vaktsineerituse tase, kõrge

"Kolmega on kindlam", sest tõesti, tõhustusdoosiga inimestel on 25 korda väiksem tõenäosus sattuda haiglasse ja seda haigust raskelt põdeda. Loomulikult jätkuvad lektorite, arstide loengud, kus saab ennast ka vaktsineerida. Töökohtadele kutsutakse vaktsineerijaid. Kõiki selliseid tööriistu, mida saab kasutada vaktsineerituse suurendamiseks, me kasutame. Aga paraku on nii, et nagu kõik teised riigid, on ka Eesti jäänud pidama sinna, kuhu tegelikult meile ennustati. Inimeste soostumus ennast vaktsineerida on selline, nagu ta on, ja kui me ei tee vaktsineerimist kohustuslikuks, kui me ei hakka inimesi selle eest trahvima, et nad on vaktsineerimata, siis väga palju tööriistu inimesi vaktsineerima meelitada meil ei ole, mitte kellelgi ei ole. Ütlen Ütlen ka ära, et praegu ei ole valitsusel plaanis kuidagi inimesi sundima hakata ega vaktsineerimist kohustuslikuks teha. Käivad telefoni teel

soostumuse poolest samas kohas, kus on teised Ida-Euroopa riigid oma suhtumisega vaktsineerimisse. Põhjamaades on vanemate inimeste vaktsineerimine iga‑aastane ja nende

vaktsineerituse tase väga erinev. Need juured, miks vaktsineerimisega soostumus on suur või väike, on palju sügavamal ja neid kuue kuuga ei muuda. Nüüd teie küsimuse juurde.

Kiirtest ei kaitse mitte kedagi nakatumise eest ja näitab seda, kas sa sellel hetkel kannad viirust või ei kanna. Aga raskelt haigeks võivad jääda just vaktsineerimata inimesed. Nii nagu eelmine valitsus, nii ka see valitsus tahab tugineda teadusele ja teaduslikele andmetele ning oma otsuseid sellest lähtuvalt teha. Ka minu isiklik seisukoht on kuulata teadlasi ja teha need sammud järk-järgult siis, kui me oleme juba leevenemisfaasis ja tipu kätte saanud. Ja nüüd lisaküsimus. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea peaminister! Te kasutate sellist semantilist hämamist, väites, et meil sundvaktsineerimist ei ole. Kui ikkagi inimesele antakse konkreetne tähtpäev või kuupäev ja öeldakse, mis ajaks ta peab olema vaktsineeritud, vastasel juhul ta vallandatakse, siis on tegemist sundvaktsineerimisega. Me oleme näinud seda Kaitseväes, me oleme näinud seda

teised riigid teevad, kuna täiesti selgelt nendel väga põhjalikel testidel ei ole sellise nakatumise korral enam mingisugust mõtet. Ka koroonapass on kaotanud igasuguse mõtte. Ma arvan, et meist igaüks võib üles lugeda vähemalt kümmekond inimest, kes on peale tõhustusdoosi nakatunud. Tegelikult ainukene väljapääs ongi just nimelt need kiirtestid, millega me saame kõikidel üritustel, kontsertidel, ükskõik kus tõendada, et me oleme terved ja ei ole ohtu, et üksteist nakataksime. Samal ajal tahab valitsus kulutada ligi pool miljonit eurot vaktsiinipropagandale. Kas te ei võiks tegeleda ikkagi pigem selliste normaalsete asjadega ja meid nendest piirangutest, mis meie majandust ja inimesi räsivad, välja tuua? Kogu muu maailm ju selles suunas liigub. Miks me raiskame raha? Kaja Kõigepealt, esiteks, kui meil oleks sundvaktsineerimine, nii nagu teie väidate, siis ei oleks ju Sven Sesteril küsimustki, sest meil oleks 100% inimesi vaktsineeritud.

Teiseks, nakatumineversushaigestumine. Jah, see omikrontüvi levib 2,5 korda kiiremini kui eelmised tüved. See tähendab seda, et ta murrab läbi ka vaktsiinikaitsest. Aga mida ütlevad teadlased? Nad ütlevad seda, et [vaktsiin] siiski kaitseb raske haigestumise eest ja kaitseb haiglasse sattumise eest. Endiselt on meil haiglasolijatest üle 80% vaktsineerimata

kolme doosiga vaktsineeritud inimesel põdeda seda haigust nii raskelt, et satud haiglasse. See on see põhiline põhjus. Tegelikult ma tsiteeriks ka teie enda erakonna endist esimeest, kes valitsuses olles ütles, et kui meedia räägib meile sellest, et mujal toimub piirangute kõrvaldamine ja leevendamine, siis palun väga, võtke ikka arvesse seda, et suures osas riikides on need piirangud olnud kordades ja kordades kordades karmimad. See seisukoht on teil justkui muutunud. Kusjuures praegu kehtivad piirangud on ju palju leebemad, kui nad olid sel ajal, kui teie olite valitsuses. Samasuguseid tsitaate saab kõikidelt valitsuse osapooltelt, kui teie olite valitsuses. Kõik te olete möönnud, et me peame neid otsuseid tegema, tuginedes teadlaste arvamusele, tuginedes teadusele ja teaduspõhisele lähenemisele. Ja täpselt seda me teemegi. Teadusnõukoda tegi väga põhjaliku analüüsi ja põhjendas, miks kiirtestide

Sõjaajal on Kaitseliidule antud sõjalised maakaitse ehk territoriaalkaitse ülesanded ja need nõuavad nii vastavat väljaõpet kui ka korralikku varustust. Teisiti ei olegi võimalik vastu astuda läbimurde teinud või dessandiga tagalasse jõudnud vaenlaste üksustele ja soomustehnikale. Tuleb aga välja, et kui mõned aastad tagasi korjati Kaitseliidu ohvitseridelt põhjendamatult ära teenistuspüstolid, siis nüüd on mindud palju-palju kaugemale.

Sisuliselt tähendab see maakaitseüksuste desarmeerimist ja nende lahinguvõime likvideerimist. Ilma tankitõrjerelvadeta ei ole võimalik vastu astuda soomustehnikale ja kuulipildujateta ründavale vaenlase jalaväele. Maakaitseüksustelt võetakse ära võime enda ülesandeid täita. Ja seda tehakse praeguses olukorras, kus pikemas perspektiivis ei ole välistatud, et Venemaa ründab peale Ukraina ka Balti riike. Ma ütleksin, et tegemist on otsese Eesti kaitsevõime ja julgeoleku kahjustamisega. Millega te seda sammu põhjendate? Mis veel välja jäeti, mida Kaitseliit pidas oma ülesannete täitmiseks Kas te kontrollite, millega kaitsejõudude juhataja Herem üleüldse tegeleb, või on Kaitseliidu sõjalise võimekuse kahjustamine hoopistükkis teie enda algatus? Kalle Laanet,

Lisaks alustatakse maakaitses üleminekut uutele käsitulirelvadele Rahe 20, plaanitud on [hankida] üle 8500 automaadi. USA sõjalise abina on plaanitud maakaitsele [tarnida] 265 öövaatlusseadet. Rääkimata laskemoonast, mida soetatakse ka selle lisaeraldise eest, mille valitsus eelmisel nädalal otsustas. Aitäh,

lahinguüksustele, kes koos Kaitseväega viivad kaitset läbi. Territoriaalkaitse, see üldine vaip, mis peaks Eestit kaitsma, ei saa midagi. Sellelt võetakse hoopistükkis ära ja ilma mingisuguse põhjenduseta. Ma loodan, et te jagate minu arusaama, et Kaitseliidul on asendamatu roll meil riigikaitses,

erinevatesse tegevustesse, varustusse ja nii edasi, väheneb umbes 0,2%. Mis mahus see eelarve on kavandatud?

alati Kaitseliidu ja Kaitseministeeriumi vahel, aga nüüd millegipärast tahetakse kolmanda osapoolena tuua sisse kaitsejõud? Mis eesmärgil? Kas see kuidagi suurendab kaitsejõudude

Aitäh selle küsimuse eest! Ma olen teiega absoluutselt päri, et Kaitseliidu roll Eesti riigikaitses on hindamatu ja ääretult oluline.

sõjategevuseks vajalikud relvad ja laskemoon tulevad sellele lisaks. Nii et jutud, et Kaitseliidu tegevust kuidagimoodi piiratakse või kahandatakse, ei vasta tõele. Teiseks, jah, me oleme kõikide Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate allasutustega ja ministeeriumi sees olevate valdkondadega sõlmimas niinimetatud [Teeme seda] selleks, et kõikidele osapooltele oleks selge, arusaadav, milliseid eesmärke kaitseminister koos Kaitseministeeriumi juhtkonnaga eri struktuuriüksustelt

mida on arutatud ja kirjutatud koos Kaitseväe ja Kaitseliiduga. Ei ole niimoodi, et keegi kusagil kabinetinurgas vaatab lakke ja ütleb, et meil on vaja sellel hetkel üht või teist võimet,

Praeguses julgeolekuolukorras tuleks võib-olla kogu see roheliste ja kollaste üksuste kontseptsioon üle vaadata. Kollaseid üksusi peaks samamoodi püüdma varustada. Selge, et nad ei saa kõike seda, mida rohelised. Aga ole hea, kontrolli üle – see info tuleb Kaitseliidust –, kuidas nende kollaste üksuste kuulipildujate ja tankitõrjerelvadega siis on.

Aga kuna arengukava tuleb nagunii täiendada, sest ega see 380-miljoniline eraldis tõenäoliselt lähiaastatel ei jää viimaseks, siis kas te olete mõelnud, kuidas tugevdada Kaitseliidu kaartulevõimekust? Neil on praegu ainult

sest kui kaitseliitlased teevad seda puhtalt sõjaülesandena, siis nad ei jõua lihtsalt midagi muud eriti teha.Mul on palve, et

Aitäh nende kommentaaride eest! Ma olen sellega absoluutselt päri, et rahuaja ülesandeid ei saa eraldi vaadata sõjaaja ülesannetest, need peavadki ühtima. Sa teed ühte asja rahuajal ja sama asjad teed ka kriisiajal.

Mina poliitiku ja ministrina võin peale vaadata, aga vaevalt ma oskan spetsiifiliselt öelda, kas üks asi on ainuõige või mitte. Aga ma luban, et ma vaatan sinna peale. Aitäh Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Indrek Saar, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on ebavõrdse kohtlemise põhjus energiakulude hüvitamisel. Indrek Saar, palun! Tänan, Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Me oleme siin Riigikogus viimastel nädalatel korduvalt diskuteerinud energiakriisi teemal. Üks ettepanek, mille ma olen teile teinud, on olnud ettepanek kaaluda sotsiaaldemokraatide poolt siia toodud võimalikku lahendust[,

Aga see meede, mille teie pakkusite sihitud meetmena valitsuse poolt välja, on üks suur käkk, seda oleme me kõik ühiskonnas järjest rohkem tõdenud. Selles kontekstis ma arvan, et universaalne toetus Norra meetme eeskujul oleks tunduvalt efektiivsem ja vähem solvav ning aitaks palju rohkemaid inimesi. Abi vajavad tõesti ka need, kes on sellest piirist allapoole jäänud, mille te kehtestasite. Aga selles kontekstis see, et teie omavahelises vaidluses koalitsioonipartneriga, selle lõpuosas ma kuulsin, et teie koalitsioonipartner hakkas järjest rohkem rääkima sellestsamast Norra meetme põhimõttest või sellest, mida meie Põhjatähena välja pakkusime.

toetusmeede. Nimelt, gaasikütte puhul te tõepoolest tulite selle mõttega kaasa, mille me välja pakkusime. Aga elektrikütte puhul te tegite nii vähe, kui võimalik, ehk toetate neid inimesi sisuliselt kaheksa korda vähem kui neid inimesi, kes gaasiga kütavad. Ehk need, kes elektriga kütavad, sisuliselt abi ei saa ja kaugküttega kütvatele inimestele te ütlete, et teile (Juhataja helistab

me oleme teinud nii üleüldised meetmed kõigile inimestele kui ka sihitud meetmed. Üleüldised meetmed on olnud võrgutasu alandamine 50% kõigile, gaasi puhul võrgutasu alandamine 100% samuti kõigile.

gaasi, elektri ja keskkütte puhul me hüvitame 80%. Lisaks me tegime meetme, mis aitab kõiki tarbijaid, kes tarbivad alla 650

neid kaugkütjaid, kes kasutavad tegelikult puiduhaket – selle hind ei ole oluliselt tõusnud. Ja on tõesti piirkonnad, kus kaugkütte hind on tõusnud palju, sest seal kasutatakse sisendina

Enne oma protseduurilist küsimust ma tahaksin meenutada ühte Türgi vanasõna: kui härg pääseb paleesse, siis ei muutu ta kuningaks, vaid palee muutub laudaks.Aga nüüd asja juurde. Kõigepealt ma tahaksin kiita teie erakonnakaaslast Tanel Kiike, kes eile käis siinsamas Riigikogu saalis ettekannet tegemas. Eile. Kui ta läks pulti, siis ta võttis kohusetundlikult maski eest ja pani selle taskusse, vastupidiselt lugupeetud Kaja Kallasele, kes esmaspäeval

veel vähem eeskuju näitamiseks maski kandmisel. Ka praegu on Kaja Kallas laotanud oma maski sinna laua peale, vastupidiselt kaitseminister Kalle Laanetile,

Protseduuriline küsimus, Indrek Saar. Ma tahan öelda, et see Kalle Grünthali vanasõna, mida ta meenutas, on igati asjakohane.

Aitäh! Ma palun, et me kasutaksime protseduurilisi küsimusi tõesti siis, kui seda on vaja. Kõikide vanasõnade ütlemisel kutsun meid ja kutsun valitsuse liikmeid üles siin saalis igal juhul austama ja pidama lugu üksteisest.

kütteliigiti inimeste ebavõrdse kohtlemise põhjendus? Kas te võiksite mulle ja Eesti avalikkusele selgitada, miks on niimoodi,

sest see tõesti aitab inimestel selles energiakriisis, kui gaasihinnad üha tõusevad, toime tulla –, aga seda ei tehta nende inimeste puhul, kes kütavad elektriga? Ja need, kes kasutavad kaugkütet – nagu te isegi viitasite, kaugküttest märkimisväärne osa gaasipõhine –, saavad täpselt samamoodi mitmekordselt tõusnud hinnaga toasooja. anna see meede mitte pennigi. Te võite rääkida igasugustest teistest meetmetest, aga selle meetme raames te loote väga palju ebaõiglust. See on ju kütteliigiti ebavõrdne kohtlemine. Tehke mulle palun selgeks, miks Vene gaasist tehtud toasoe on teie silmis enam kompenseerimist väärt kui Nord Poolist ostetud elekter või kaugküttelahenduse kaudu saadud toasoe.

See küsimus illustreerib seda, et toetused ei tee kedagi õnnelikuks. Need, kes toetusi saavad, ütlevad, et saavad vähe, ja need, kes ei saa, ütlevad, et teised saavad ebaõiglaselt. Selles mõttes on see paraku reaalsus. Ma arvan, et me kõik peame püüdlema selle poole, et

Ja nüüd palun lisaküsimus, Helle-Moonika Helme! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Tõepoolest, te olete lõpuks saanud aru, et toetused ei tee kedagi õnnelikuks, seda oleme ka meie kogu aeg rääkinud. EKRE on pakkunud juba oktoobrist alates kolme lahendust, mis tooks energiahinnad alla kõigil ja kellelegi poleks toetusi vaja makstagi.

oleme läinud seda teed, et me neid toetusi maksame, siis näiteks korteriühistud saavad nüüd küttetoetust ja nende kaudu saavad kaugküttevõrgus olevad tarbijad selle toetuse otse kätte. Aga

Kuidas siis saaks toetust taotleda need inimesed, kes ei küta elektri ega gaasiga ja kes ei ole kaugküttevõrgus, sest asukoha tõttu polegi neil võimalik kaugküttega ühineda? Mis lahendused valitsusel on neile inimestele? Kas selle peale on üldse mõeldud? Ja kuidas seda ebavõrdsust lahendada? Aitäh, tööd. Aitäh! Esiteks, ma ei ole teiega nõus selles osas, et inimesed üldse praegu abi ei vaja. Need elektri hinna ja muu energia hinna tõusud on tabanud kõiki väga raskelt ja seetõttu olemegi otsustanud inimesi aidata. Kaugküttetoetus on meil olnud juba 28. oktoobrist. Siis tõesti me tegime kolm asja: me tegime elektrivõrgutasu alandamise 50% kõigile, me tegime gaasivõrgutasu

Selle kõik me oleme teinud. Nii et mina ei ole teiega nõus, et inimesi sellel raskel ajal pole vaja toetada. Te ütlete, et te olete sellel seisukohal. Loomulikult me peame vaatama ka seda, et me saaksime töötada välja meetmeid nii keskpikas perspektiivis kui ka pikas perspektiivis, et meil selliseid toetusi üldse vaja ei oleks, inimesed saaksid ise hakkama ning hinnad oleksid stabiilsed ja

tegelikult tarbija unustati selles kokkuleppes ära. Koalitsiooni osapooled leppisid kokku, et jah, jätkame seda ebaefektiivset, bürokraatlikku toetusmeedet ja rakendame ka meedet, mida praegu veel ei ole. Minu küsimus ongi,

mis seal siis tegelikult sees saab olema? See on minu küsimuse esimene osa. Teine osa on, kas Keskerakond toetab siin saalis ka tegelikult

Jüri Ratas toetanud ja ka Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson toetanud ajutise lahendusena. Ja kolmas osa: miks just 12 senti kilovatt-tunni selleks indikatiivseks piiriks elektri puhul võetud? Me teame, et Norras on 7, Prantsusmaal on 4,2 ja Lätis on alla 6. Ühtegi teist riiki me ei tea, [kes oleks] ligilähedalgi sellele tasemele. Kas Eesti inimeste elatustase, jõukusaste on tunduvalt suurem kui teistes riikides? Miks just selline tase? Need kolm küsimust. Taavi

Jah, ma möönan, et siin on kindlasti suur osa ka sellel tööl, mida peavad tegema võrguettevõtted, energiamüüjad. Aga ma väga loodan, et nad jõuavad oma tööga valmis.Nüüd,

ja seetõttu ei ole seda meedet rakendatud. Küll aga oleme saavutanud kokkuleppe nendes uutes meetmetes, mis puudutavad nii elektri kui ka

lähtuda. Kaalumisel oli erinevaid variante, aga kokku leppida jõuti just nimelt sellises numbris. Ja nüüd üks täiendav küsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Teise küsimuse raames küsiks teilt üle. Võib-olla teie saite paremini aru Indrek Saare küsimusest ja mul on sama mure hingel. Selle teise, eile kabinetis kokkulepitud toetusskeemi alusel, mida me veel täpselt ei tea, aga teie kommentaaridest varasemalt teame, et seal koheldakse nüüd gaasi ja elektri baasil sooja saavaid tarbijaid erinevalt ja kaugkütjad on üldse välja jäänud. Miks see nii on teil otsustatud, võib-olla te suudate seda lahti rääkida? Mina ka ei ole suutnud inimestele selgitada, miks see nii on. Aga mu enda küsimus

skeem on just selline, mille korral osutub tõeks, et peaministri pensionäridest vanemad saavad abi, aga näiteks Vändra asulas kaugküttega korteris elav õpetaja või poemüüja ei saa abi, ei osutu abikõlbulikuks. Miks see siis niimoodi välja kukkus, et Viimsi vallas individuaalelamu, mida köetakse gaasiga, osutub abikõlbulikuks ilma taotlust esitamata, aga Vändra alevis gaasikaugkütet

sama sisuga. Ma arvan nii, et need meetmed peavadki olema kahesugused, nii sihitud meetmed kui ka meetmed, mis on mõeldud kõigile. Mida rohkem saavad inimesed abi meetmetest, mis on mõeldud kõigile ja mis on võimalikult lihtsad, seda vähem on kindlasti neid, kes peavad pöörduma sihitud meetmetest abi saamise poole. mul on hea meel, et me nendes üldistes meetmetes kokkuleppele jõudsime. See kindlasti vähendab ka kohalike omavalitsuste koormust, kuna nemad peavad tegelema nende sihitud meetmetega. Aga ma arvan, et sihitud meetmed on vajalikud.

täita lihtsalt selle mõttega, et saada aru, kui bürokraatlik või kui keeruline see on. Ausalt öeldes, seal midagi üle mõistuse keerulist ei ole. Sellega olen nõus, et võib-olla

Nüüd see, mis puudutab gaasikaugkütet. Tõsi, ka ma ise leian, et see, et kaugkütte puhul meil sellist konkreetset meedet ei ole, on probleem. Ma olen palunud, et Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumis tehtaks võimalikud arvutused, mida mingisugune meede võiks tähendada, millise rahakuluga me peame selle juures arvestama. Ega me ei saa ju sugugi kindlad olla, kui kiiresti see kriis läbi saab või kuhu need hinnad võivad veel liikuda või jõuda. Ma arvan, et selline preventatiivne tegevus on siin hästi oluline.

Ja nüüd lisaküsimus. Siim Pohlak, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Selles energiakriisis on suur hulk kannatajaid, kellest võib‑olla räägitakse vähem kui eraisikutest. Need on ettevõtjad: väikesed ja keskmised ettevõtjad, Eesti maapiirkondade pereettevõtjad, kes oma kulusid planeerides ei ole kuidagi osanud ega saanud arvestada selliste röögatute elektrihindadega. Kuidas valitsus plaanib neid aidata? Kas teil on mingid meetmed juba väljatöötamisel? Eesti ettevõtjad on tõesti suures hädas ja nad pole selles hädas kuidagi ise süüdi. Kas teil on pakkuda lähiajal lahendusi ka vähemalt väikestele ja keskmistele ettevõtjatele? Aitäh, Aitäh! Ettevõtjate meede on võrgutasu kompenseerimine. Kahtlemata saab selle üle diskuteerida, kas see on piisav või kas seda kompensatsiooni peaks olema rohkem. Ma olen nõus sellega, et et hädas olevad mitte ainult eraisikud, vaid ka ettevõtjad sooviksid, et kompensatsioon oleks suurem. Ma olen nõus ka sellega, et ettevõtjad kindlasti täna on hädas. See meede, mida me oleme saanud pakkuda, on võrgutasu kompenseerimine.Ja Ja eelkõige ikkagi, ma olen seda korduvalt öelnud, minu soovitus ettevõtjatele, aga ka eraisikutele on see, et selliste järskude turumuutuste ärahoidmiseks on mõistlik kasutada ikkagi fikseeritud hinnaga pakette. Jah, see võib pikas perspektiivis olla kallim kui puhtalt börsihind. Samas, oma äriplaani tehes saab ikkagi toetuda kindlatele kuludele, väga suuri kulumoonutusi ei tule. Nii et kindlasti see on

kasutasite valeväidet, et meie ei taha inimesi aidata ega toetada. Kuulge, inimesed ju vaatavad seda ülekannet, nad nägid ja kuulsid väga hästi, mida ja kuidas ma küsisin. Nii et lihtsalt soovitus: ärge tehke ennast avalikult rumalaks.Aga nüüd küsimuse juurde. See valitsus on kärbete nägu. Kui aasta tagasi päikesevalitsuse ministrid oma ministeeriumidesse maandusid, hakkas sealt kostma lakkamatut kokkuhoiu ja kärbete jorinat. Järjest hakkas avalikkus kuulma kokkuhoiu kurioosumitest, nagu Kaitseväe orkester, laste huviringide raha ja palju muud. Rahandusminister Pentus-Rosimannus muudkui korrutas mantrat tasakaalus eelarvest. Pihta said aga inimesed, meie igapäevateenused, toimetulek, ääremaad, sümbolväärtused ja isegi lapsed. Aga seal ei ole midagi imestada, Reformierakond on alati viljelenud niinimetatud sotsiaaldarvinismi, mille kohaselt ellu on määratud jääma tugevamad, nutikamad, ilusamad ja vaid need, kes Reformierakonna maailmas on seda väärt. Seda me nägime juba siis, kui Reformierakond oli eelmine kord võimul, ja nüüd siis jälle.Eelmise aasta lõpus tuli uudis, et valitsuse kärpeplaan kaotab uuest aastast maanteede äärest ära prügikastid ja tualetid. Sellest tõusis kisa-kära ja Reformierakond väljendas oma solvumist läbi ühe oma Riigikogu saadiku suu, kes 21. sajandil olulise teenuse ärakaotamisele tähelepanu juhtinud opositsiooni sildistas põlglikult peldikuopositsiooniks. Paraku aga jäi kempsude ärakorjamise uudise varju hoopis olulisem teave: kõige suurem kokkuhoid Maanteeameti uue aasta real on hoopis teehooldus. Kui uus aasta algas – see algas tihedate lumesadude ja heitlike ilmaoludega –, nägime iga päev õhtustes uudistes, kuidas hooldamata teedel libisesid kraavi liinibussid, põrkasid kokku sõidukid ning mitu päeva järjest nägime traagilisi pilte, kuidas rekad olid lömastanud kaubikuid ja sõiduautosid, milles hukkusid inimesed.

siis me saime päranduseks eelarve, mis oli kirjutatud kokku EKRE rahandusministri eestvedamisel. Seal oli miljardi võrra katteta lubadusi.

Nende kulutuste katteks oli kirjutatud lihtsalt õhk. See oli see, mis me päranduseks saime. Sellega pidime toimetama. See, mida te konkreetselt küsisite – see viide on täiesti valeinfo. Te justkui viitate, et tee seisundinõudeid on kuidagi halvendatud. See ei vasta tõele. Majandus- ja taristuminister on määrusega "Tee seisundinõuded" reguleerinud avalikult kasutatava tee, välja arvatud jäätee, seisundinõuded. Seda määrust on viimati muudetud 29. oktoobril 2018. aastal. Ei ole neid nõudeid kuidagi halvendatud ega ole nendega seoses tehtud mitte mingisuguseid muudatusi. Lihtsalt ilm on olnud väga keeruline. Kui ühel päeval on külm

õnnetusi. Mis aitab, on see, et inimesed sõidavad ettevaatlikumalt, kui teeolud on keerulised. Aga kindlasti ei saa seda süüks panna [valitsusele], justkui oleksid teeolud halvenenud sellepärast, et teid hooldatakse kuidagi teistmoodi. Ei hooldata, see on valeinfo. Täiendav küsimus ... Võib-olla tuleb, võib-olla mitte. Aga tuli! Palun, täiendav küsimus, Helle-Moonika Helme! Jaa, vabandust! See on See on fakt, et teehoolduse raha selle aasta eelarves Maanteeameti real on kõvasti vähendatud. See on fakt. Ja loomulikult alustasite mu eelmisele küsimusele vastamist juba jälle valedega. See kõik on juba ümber lükatud ja rahandusvaldkonda tundvad inimesed on ka seda juba teinud, mis muidugi ei keela teid jälle siin end avalikult rumalaks tegemast.Aga läheme kärbete juurde. Valitsuse kärpekava seab löögi alla meie sisejulgeoleku ja elupäästevõimekuse. [Kärpekava] täitmiseks koondatakse Siseministeeriumi haldusalas sadu töökohti, see on päästjad juba tagajalgadele ajanud. Näiteks operatiivtasandil koondatakse 70 inimest ja seda põhjendatakse vajadusega tõsta ülejäänute palka. Päästeteenus, mis siiani on olnud inimestele lähedal ja kättesaadav, liigub neist jälle kaugemale. Ja tõepoolest, siseminister Jaani saigi tõsta selle arvel muu hulgas ka kõrgemate politseiametnike palka. Näiteks PPA peadirektori palk tõusis 6300 euroni, kolm kõrgemat politseiametnikku saavad nüüd 5000 eurot ja sealt allpool tõsteti palku veel 4500 või 4800 euroni. Kristian Jaani ise põhjendas seda meile siin vist eile või üleeile sellega, et nad on nii head spetsialistid, et sellistele kohtadele olekski raske muidu inimesi leida.No ma ei tea, vaevalt, et Elmar Vaher oleks solvunult töölt ära läinud, kui ta seda 300-eurost palgatõusu poleks saanud. Temast ei saadud omal ajal isegi kangiga lahti. Aga mulle jääb selgusetuks, kuidas nende niigi kõrget palka saavate ametnike palga tõus aitab parandada meie siseturvalisust, kustutada tulekahjusid ja päästa inimelusid. Ja kui palju aitab 70 päästja ja operatiivjuhi koondamine, kes said palgapäeval kätte 900 eurot või natuke rohkem, säästa riigieelarves raha? Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt, palun ärge levitage valeinfot. Teehooldusraha ei ole kärbitud, seda kinnitab siin kõrval ka majandus- ja taristuminister. Teehooldusraha ei ole kärbitud, neid nõudeid ei ole kuidagi halvemaks tehtud. Ma kahtlustan, et te ei pruugi riigieelarvet suuta selliselt lugeda, aga kinnitus on siin olemas. Mis puudutab

Küll aga me oleme leidnud võimalusi teha koostööd ministeeriumide vahel. Näiteks pikka aega otsustamata teema, mis puudutas laevastike ühendamist, on toonud kaasa selle, et meil tegelikult kaitsevõime paraneb. Kõik need otsused, mis on tehtud, ei tule kuidagi

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma jätkan kärbete teemal, kuid natuke teises valdkonnas. Räägin gümnaasiumide arvu kärpimisest, millega haridusministeerium on välja tulnud koolivõrgu korrastamise sildi all. Selle sildi varjus hakatakse väidetavalt omavalitsustele maksma toetust ääremaadel asuvate väikekoolide gümnaasiumiosa sulgemiseks.Kas valitsus on arutanud seda teemat ka laiemalt, ääremaastumise ja maapiirkondade hääbumise kontekstis? protsessid mõjutavad ääremaastumist? Ja kui on, siis miks ei ole püütud leida positiivset lahendust, kasutada seda raha hoopis gümnaasiumiklasside sulgemise toetamise asemel ääremaadel asuvate gümnaasiumide jätkamise toetamiseks? Noored, kes elavad Värskas, Lihulas või Märjamaal,

Kas valitsus püüaks leida siin positiivset lahendust, nende väikekohtade noori toetavat lahendust – selle asemel, et toetada rahaliselt gümnaasiumiosa sulgemist, panustada hoopis nende koolide säilimisse? Kaja Kallas, palun!

Lisatoetus on ette nähtud nendele kohalikele omavalitsustele, kes teevad otsuse sulgeda mitte kogu kool, vaid gümnaasiumiaste, kus on vähe õppureid. Mul on siin see tabel nendest gümnaasiumidest, kus on vähe õppureid. Põhihariduse andmine on kohaliku omavalitsuse kohustus. Gümnaasiumi pidamine on kohaliku omavalitsuse vabatahtlik ülesanne. Nii et see, kas gümnaasiumiaste suletakse või ei suleta, on kohaliku omavalitsuse, kohaliku kogukonna otsus. Seda lisatoetust võib kasutada koolivõrgu korrastamise otstarbeks ja kohalik omavalitsus saab ise otsustada, milleks ta seda lisatoetust kasutab. Ka Haridus‑ ja Teadusministeerium teeb laialdasi arutelusid sel teemal, linnade ja valdade liiduga on arutelu plaanitud juba 31. jaanuaril. Jällegi, ma tahan rõhutada: oma koolivõrgu otsused teeb kohalik omavalitsus ise. Riik Riik pakub lihtsalt lisaraha selleks, et nendes kohtades teha keskhariduse osas riigiga koostööd. See tugineb strateegiatele, mis on ka

õppe pakkumisele, siis kindlasti saab seda asja korraldada paremini. Aga jällegi, ma ei ütle, et seda ütleb riik ette. See on kohaliku omavalitsuse enda otsustada, sest kohalik omavalitsus on kooli pidaja ja kohalikul omavalitsusel on õigus otsustada, kas ta seda gümnaasiumiastet peab või ta teeb seda näiteks koostöös teiste kohalike omavalitsustega. Nii et veel kord: see ei ole kohustus, see on absoluutselt vabatahtlik, nii nagu ta on siiamaanigi vabatahtlik olnud. Kohalikud

Ma tõlgin: ma tegelikult tahtsin, et ta räägiks, räägiks, räägiks. Me alati väga hea meelega kuulame kõike, mida tal on öelda, ja sealt tuleb vahepeal selliseid päris

Meid on siin 101 rahvasaadikut ja me küsime siin tõepoolest igasuguseid asju. Selline, kuidas ma

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kuuenda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Heljo Pikhof, vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja teema on energiapoliitika. Heljo Pikhof, palun! Austatud minister! Me kõik teame, et elektri hind on hüpanud lakke. Vaevalt lohutab elektriküttega eluruumides elavaid inimesi, kes detsembris alampalgasuuruse elektriarve said, teadmine, järgmisel kuul on tänu valitsuse abipaketile nende jaanuari arve umbes 20 eurot väiksem. Ainult 20 eurot väiksem! Kõrgel hinnal on muidugi põhjused. Selle turumoonutuse on põhjustanud Venemaa

Samal ajal näeme, kuidas riigile kuuluvad Eesti Energia ja Elering vaidlevad kohtus, kas niigi kõrge elektri hinna tingimustes tuleks maksta rajatava Tootsi tuulepargi elektrile veel 5 eurot Aastaid vaieldakse, aga ehitus seisab. Viimaste suuremate tuuleparkide valmimine jääb kümne aasta tagusesse aega. Jaanuaris langes küll elektri hind börsil 30%, kuid kui tootmisvõimsuste arv ei kasva, oleme varsti tagasi samas kohas, kus olime detsembris. Minu küsimus on: mida teie ministrina olete teinud, et Eestis tekiks juurde uusi elektritootmisvõimsusi? Austatud

Mis on tehtud, et meil oleks uusi tootmisvõimsusi? Kõigepealt sellest, miks viimati nii ammu tuuleparke rajati. Peamine põhjus on siin ikkagi riigikaitselised piirangud. Üks olulisimaid otsuseid, mis on viimastel aastatel tehtud, sealhulgas sellel ajal, kui mina olen olnud majandusminister, on see, et on otsustatud soetada Kaitseväele uued radarid ja paigutada need nii, et võimalikult suur osa Eesti territooriumist oleks tuuleparkide arendamiseks Lisaks sellele on läbi viidud terve rida vähempakkumisi taastuvenergia tootmiseks. Välja on kuulutatud üks suuremaid, see on 450 gigavatti, vähempakkumine. See peaks lõppema selle aasta suvel. Seejärel saame teha otsuse, kas läheme edasi kohe järgmise vähempakkumisega,

Võrgukaod hinnastatakse täpselt samamoodi nagu energia tervikuna, elektrienergia tervikuna. Siit on tulnud mõte, et ka võrgukadude katmiseks võiks näiteks Elering välja kuulutada taastuvenergia hanke. Ka see on üks võimalus, kuidas veel anda hoogu juurde taastuvenergialahenduste tekkimiseks Eestis. Nii et kokkuvõtvalt, viimastel aastatel on tegelikult väga palju ära tehtud selleks, et meil oleks võimalik rohkem tuuleenergiat ja ka päikeseenergiat turule tuua. Ja nüüd täiendav küsimus. Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Austatud minister! Ühe pikaajalise lahendusena, mida inimestele elektriarvetelt säästmiseks pakutakse, on ise elektritootjaks hakkamine. Paljude majade katuseid juba ehivad päikesepaneelid. Loomulikult on see väga hea, aga me teame ka, et selline võimalus ei ole kättesaadav kõigile Eesti inimestele.

Saarte elektrivõrgu parandamisest on räägitud aastaid. Võrguettevõtja jutt heast Hiiumaa elektrivõrgust on nii ilus, nagu loeks 70 aasta tagust Rahva Häält, aga mikrotootjate mured on lahendamata. Juba 2016. aastal kavandas Elering Hiiumaa elektrivarustuse parandamiseks Leisi–Kärdla 110-kilovoldise Nüüd küsimused. Miks on need investeeringud jäänud tegemata? Miks peab Eesti inimene kannatama kahju riigi tegematajätmiste pärast? Ja võib-olla kommenteeriksite, kui aega jääb, ka seda, et

Aitäh! Tagantpoolt pihta hakates, ma arvan, nagu ma ütlesin ka ühele eelmisele küsimusele vastates, et need abipaketid ongi mõeldud sellisena, et nad oleksid mitmekesised ehk et kindlasti oleksid paketid, mis on mõeldud kõigile, ja kindlasti oleks ka pakett, mis on sihitud neile, kes piisavalt palju sellest kõigile mõeldud paketist abi ei saa. Nii et ma arvan, et siin on mõtet

oskan jagada kogemust. Võin teile kinnitada, et suvel on mikrotootjana väga tore elektrit võrku anda. Aga paraku talvel mikrotootjana sellest tootmisprotsessist väga palju kasu ei saa, sellepärast et toodangut sealt lihtsalt ei tule. Seetõttu arvan ma, et mikrotootjaks [hakkamise] otsus peab olema igaühel iseenda tehtud, mikrotootmist ei saa arendada kampaania korras. Igaüks peab tegema ise oma rehkendused, kas tasub või ei tasu.

väga suure mahu sellest võrgust, sest potentsiaalselt võivad nad toota väga palju. Sellega peab ka võrguettevõte arvestama, kõikide puhul maksimaalse variandiga. Samas on täiesti selge, et maksimumi sealt ei tule praktiliselt mitte kunagi, võib-olla aastas mõnel üksikul hetkel. Nii et energiasüsteemi koha pealt tervikuna on tegelikult parem selline suur ja konkreetne tootmisüksus. Ja nüüd lisaküsimus, Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Ma jätkan energiapoliitikaga sama koha pealt, kus eelmise lisaküsimusega pooleli jäin: ettevõtjate, väikeettevõtjate, maapiirkondade ettevõtjate toetus. Kui peaminister oli möödunud nädalal Riigikogu ees energiateemalistele küsimustele vastamas, siis küsisin temalt kaks korda selle kohta. Tema rääkis ja kirjeldas selgelt, et ettevõtjatele on tulemas toetusmeede. Ta loetles ka probleemid, mis tuleb enne ära lahendada, aga avaldas lootust, et nädala või kahe jooksul tullakse selle meetmega välja. Kas teid ei ole informeeritud sellest või

ka ettevõtjatele pakutakse KredExist vajadusel garantiisid, juhul kui ettevõtjad on mingil põhjusel just nimelt energiahinna tõusu tõttu sattunud ajutistesse raskustesse ja nad näevad, et KredExi tagatisega nad saaksid oma tegevust jätkata. Nii et ka see on täiendav meede ettevõtetele.

lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ametisse astumisest peale oleme oma kolleegiga üritanud teid toetada ja ka vaidlusi lahendada korrektselt ja diskreetselt. Aga mul on tunne, et kahjuks teie teie samaga ei vasta, ja seepärast ma pean küsima. Te teate, et Riigikogu riigikaitsekomisjon väljendas oma istungil konsensusega õhutõrje arendamise vajalikkust, tehes Vabariigi Valitsusele ettepaneku luua see võimekus aastaks 2025. laupäeval Facebooki riigikaitsegrupis teie haldusala asutuse juht, Kaitseväe juhataja, väljendas oma vastuseisu õhutõrjevõimekuse arendamisele ja Suur-Tallinna kaitsmisele – see ei olevat prioriteet – ning nimetas õhutõrje soovijaid sisuliselt rumalateks igatsejateks. Tsiteerin: "Minu arvates pole enamus selle igatsejatest aru saanud, mida see üldse võimaldab." See on piinlik juhtum, eriti pärast seda, kui vastava otsuse on teinud riigikaitsekomisjon. See on jäme tsiviilkontrollireeglite

kooskõlastanud, näiteks Postimehe artikkel eelmise aasta sügisel, siis ma küsin: kas see on ka teie arvamus, et need, kes soovivad õhutõrjet, ka riigikaitsekomisjon, on igatsejad, kes pole sellest aru saanud? Kalle Laanet, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea küsija! Ma kõigepealt tänan teid kogu selle diskreetsuse eest, mida me riigikaitseküsimustes oleme hoidnud ja mida on läbivalt ka tunda olnud.

ääretult jõuline samm. Ma olen absoluutselt seda meelt, et praeguses julgeolekuolukorras tulebki teha julgeid otsuseid, sest nagu me teame, muutub julgeolekuolukord mõnikord tundidega.Aga võib-olla ma natukene tooksin teie ette – kindlasti hea küsija ja Leo teavad detailideni, aga paljud ei tea –, mida see keskmaa õhutõrje endast kujutab ja kuidas ta välja näeb. Minimaalselt keskmaa õhutõrje võimet iseloomustavad põhinäitajad on sellised, et üksus koosneb kahest tulepatareist ning kummagi patarei koosseisus on kolm laskeseadet, kaks radarit ja tulejuhtimiskeskus. Lisaks sellele tuleb soetada laskemoon, muu üksuse relvastus, toetussõidukid ja muu varustus. Üksuse väekaitseks on vaja kuni jalaväekompaniisuurust väekaitseüksust. Üksuse jaoks on vaja ladustamise ja hooldusega seotud taristuid. Üksuse koosseisu kuulub koos väekaitseüksusega minimaalselt 34 tegevväelast ja 132 reservväelast. Me räägime praegu minimaalsest

Üksuse maksumus ja keerukus on teada. Ükski võimekus, mis meil tänapäeval Kaitseväes on, ei ole alanud millestki muust kui tühjast kohast, nullist. Ja kui me räägime maksumusest, siis probleem on ju selles, et et kui ei jätku kavatsetavast või pakutavast summast, siis tuleb öelda, mis on õige summa. Kaitseväe juhataja seisukohad ei räägi niivõrd sellest summast, kuivõrd sellest, et tal on prioriteedid mujal. Tal on prioriteedid mujal.

Kaitseväe juhataja nimelt ei kavatsegi Suur-Tallinna piirkonda kaitsta. Sellest võib niimoodi aru saada. Ma loodan, et see on eksimus. Tsiteerin: "Kui mina selgitasin, et Suur-Tallinna kaitsvad õhutõrjujad meie vägesid ei kaitse, sest need sõdivad mujal, siis seda juttu nad lihtsalt ignoreerisid." Ma tahaks teada, kus siis meie väed sõdivad, kui nad ei kaitse Suur-Tallinna. Kui võimalik, siis vastake ka selle konflikti kohta, mis ma esimeses küsimuses esitasin.

need võimed, mida me näeme, mida oleks erakorraliselt kiiresti vaja arendada, siis meil oli kolm ettepanekut. Neist kaks ja üks ehk keskmaa õhutõrje jäi hetkel välja, sest me peame oma otsuseid tegema ka tolle hetke finantsilisest olukorrast tulenevalt. Ja nagu ma rõhutasin, julgeolekuolukord võib muutuda nii kiiresti, et me peame järjekordselt tegema uusi otsuseid. Ehk mitte keegi ei ole öelnud seda, et keskmaa õhutõrje ei oleks oluline, vaid alati sa pead tegema valikuid. Seda, mis puudutab konkreetses kinnises Facebooki grupis arutelusid,

väljendanud oma isiklikke arvamusi teatud võtmes, mida võib-olla avalikkuse ees ja, ütleme siis niimoodi, ametikandjana ei ole päris sobilik öelda. Need on minu arvates kaks täiesti erinevat asja. Ja kolmandaks,

koostöös liitlastega seire- ja juhtimispunktide arendus, ning juhul, kui meie olukord järjekordselt peaks muutuma keerulisemaks,

mis on läbivalt valitsenud siiamaani. Kindral Laaneots lahkus teenistusest ja temast sai peaministri nõunik. Ta nägi selgelt, et siin on tulemas vead sisse, ja juhtis peaministri tähelepanu sellele. Ma kirjutasin ise ka kõigest sellest tollal, aga peaministri otsus oli – ma muidugi ei tea seda sõna-sõnalt, sest mina ei olnud nende dialoogide juures –, et las Kaitseväe juhataja juhib. Kindral Terras juhtiski ja need võimearendused jäid tegemata ja arengukavad tulidki sellised, nagu nad tulid. Nüüd sisuliselt ka nendes küsimustes seisab valitsus samade otsuste eest, et jah, nii kaitseminister kui ka peaminister võivad otsustada, et las Kaitseväe juhataja juhib, las ta teeb otsuseid. Aga siin on ilmselgelt näha, et et nende otsuste tagajärjed võivad olla väga tõsised.Mis ma veel võiksin soovitada? Mina ei ole õhuväelane, ka kindral Herem ei ole õhuväelane. Meil on õhuväe ja õhukaitse spetsialistid. Kolm meest, keda ma võin nimetada: kindral Roosimägi, kindral Saar

eest! Ma ei saa öelda, et ma oleksin kaitsevaldkonna suur spetsialist, aga ma olen 20 aastat töötanud sisejulgeoleku ja siseturvalisuse valdkonnas ja ma vaatan Eestimaad tervikuna. Kui me räägime kogu aeg Suur-Tallinna kaitsmisest, siis oleme muu Eestimaa juba Minu arvates ei ole see õige. Me peame kaitsma Eestimaad, mitte Suur-Tallinna. Me peame kaitsma Vaindloo saart, me peame kaitsma Saaremaad, Hiiumaad ja kogu Lõuna-Eestit. Me ei saa vaadata ainult Suur-Tallinna vaates.

kuidas saab meie riigi kaitsmine toimida? Mina usaldan neid. Aitäh,

Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud majandus‑ ja taristuminister! Te olete ministrina öelnud – ja ma tõesti usun, et nii ka mõelnud –, et tasuta ühistransport on tulnud selleks, et jääda. Väärt mõte. Ma ei ole küll aru saanud, et teie koalitsioonipartner alati samamoodi arvaks, ja tõenäoliselt ei arvagi. Aga nüüd konkreetselt, sõnad on ühed, aga teod hoopis teised. Täna on reaalsus selline, et ebapopulaarsed otsused on surutud kohalike omavalitsuste või, täpsemini öeldes, ühistranspordikeskuste õlgadele. Eelmise nädala lõpus lõpus jõudis ühistranspordikeskustesse Transpordiameti peadirektori käskkiri, kus oli kirjas, et riigi toetust eraldatakse vaid esimeseks poolaastaks. Ja see, et kärpeplaan on 2% liinivõrgust

Jah, kuulsin sellest suhtlusest Transpordiameti ja ühistranspordikeskuste vahel eile. Täna oli mul üks koosolek Transpordiametiga. Homseks, jah, homseks, neljapäevaks olen palunud koosolekut, kus osaleksid ka ühistranspordikeskused. Minu kõige esimene eesmärk on see, et me saaks kokku ja saaks need probleemid lahti räägitud. Meil oli Transpordiametiga juttu ka sellest, et me kindlasti vaatame selle 2% üle. Niipalju kui ma tean, on Viljandi puhul Transpordiamet seda teinud – vähemalt nii on mulle kinnitatud, eks homme saame sellest täpsemalt rääkida

ühistranspordikeskused on praeguse pandeemia ajal käitunud väga erinevalt. On neid, kes on teinud korrektuure, on neid, kes on teinud vähem korrektuure, on neid, kes pole üldse teinud. Aga

et veel kord kohtuda ühistranspordikeskustega ja siis juba koostöös Transpordiametiga teha lõplikud otsused, mis on see protsent,

kilomeetrile ja rahas on see 29 000 eurot. See ongi tegelikult 2% liinivõrgust. Ma tõepoolest loodan, et see kena mõte, plaan

rohkem ühistransporti panustama ja rohkem mõtlema selle peale, kuidas ühistransporti piirkondades paremini, paremini, efektiivsemalt korraldada. Kutsun selleks üles ka ühistranspordikeskuseid.Kindlasti, ma arvan, on mõistlik vaadata seda, mis kogemus on saadud Saaremaal nõudepõhise ühistranspordi korraldamisel. See on seal väga hästi vastu võetud. Kindlasti ma olen nõus sellega, et ka seda kogemust, mis Saaremaal saadi, jagada. Kindlasti on ka Saaremaal võimalik sellest kogemusest tulenevalt teha järgmisi otsuseid, kuidas nõudepõhist ühistransporti veelgi paremini ja efektiivsemalt omavalitsuse jaoks korraldada. Ja kindlasti on võimalik seda teha ka nii, et

kärpekohustus kõigile ühtemoodi, sõltumata sellest, milline on baas ja mis otsused on lähiminevikus langetatud. Need piirkonnad, kus ei ole kärbitud, on loomulikult soodsamas seisus. See ei ole kindlasti mõistlik ega õiglane lähenemine. Te ütlesite, et te nüüd püüate probleemi lahti rääkida. Aga te teate ju, et probleemi olemuslik põhjus on poliitiline otsus, mis langetati valitsuses: ühistranspordile eraldati lihtsalt vähem raha. Kui on vähem raha, siis võite seda veeretada kuidas tahes, aga vaja on poliitilist otsust ja poliitilist lahendust valitsuse tasemel. Ega ümberjagamisega raha juurde ei teki.Aga

vajadus suuremas mahus doteerida ja reisijaid piisavalt, et tasuksid liinid ära ka piletiga sõites. Ja kui te teete veel nii, et ühistransporti bussi puhul doteerite,

Taavi Aas, palun! Jaa, aitäh! Väga vahva diskussioon. Kõigepealt, mis puudutab Viljandit, siis, nagu ma ütlesin, kindlasti ei läheneta kõigile omavalitsustele ühtemoodi. See diskussioon, mis puudutas Viljandit,

võrrelda seda nende piirkondadega, kus on tasuta ühistransport. Harjumaa olukord on absoluutselt teistsugune. Siin on tasuta transport ainult teatud elanikegruppidele

ja teema on "Eesmärk 55". Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Esmaspäeval olime olukorras, kus tuli otsustada, millised on Eesti seisukohad "Eesmärk 55" üle arutlemisel Euroopa Liidu institutsioonides meie õiguste kaitsmisel.

Joostakse lati alt läbi. Olukorras, kus igasugune detailne otsus, näiteks metsanduses, võib tähendada 20 000 – 30 000 töökoha kadumist, on ränk hoop maaelule see, kui me ei kaitse näiteks ainuüksi selles punktis, hambad ristis, oma positsiooni. Rääkimata sellest, et rünnatakse meie maksusuveräänsust ja nii edasi. Miks

autovedajate esindus, toiduainetööstus, keemiatööstus ja teised. Nad olid äärmiselt murelikud ja esitasid väga pädevaid seisukohti. Äkki on võimalik veel valitsuse või koalitsiooniga maha istuda, et noppida sellest ideestikust mõni punkt, mis võib osutuda meile väga oluliseks? Tegelikult on infot ka valitsuse jaoks meeletult palju ja mõjuanalüüsid on olematud või lahjad.

Euroopa Liidu asjade komisjonis, kus neid seisukohti kinnitatakse ja kust need valitsusele tagasi tulevad. Ma saan aru, et siin on olnud teil mitmeid erinevaid istungeid, et neid seisukohti kooskõlastada.Ma

saavutada seesama heaolu looduse vähema kahjustamisega. Eesmärgis jõuda Euroopa Liidus kliimaneutraalsuseni ja vähendada Euroopa Liidus tervikuna heidet 55% aastaks 2030 leppisid riigi- ja valitsusjuhid kokku Euroopa Ülemkogus 2020. aasta detsembris, kui ka teie erakond oli valitsuses. Meie seisukohad täpsustavad neid seisukohti, need on ehitatud eelmise valitsuse seisukohtade peale.

Kõik ettepanekud on kindlasti teretulnud ja ma usun, et me jõuame neid debatte veel mitmeid kordi pidada. Praegused seisukohad annavad meile ruumi kaitsta Eesti huve, kaitsta Eesti ettevõtjate huve, aga ei mängi meid nurka selles osas, et meil ei ole võimalik läbirääkimiste taktikat valida. See on ka oluline. kuidas need läbirääkimised Euroopa tasandil käivad, on nii, et ei ole mõistlik olla kõigele vastu, sellepärast et siis sinuga lihtsalt ei arvestata.

on meil sarnased seisukohad Põhjamaade ja Lätiga, kindlasti me hoiame seal kokku ja kaitseme oma seisukohti. Samas merendussektorit puudutavate seisukohtade puhul on meil toetajaks, samade seisukohtade esitajaks pigem Küpros ja Kreeka. Tähtis on mitte jääda üksi ning tähtis on hoida ja omada läbirääkimistel positsiooni, et võimalikult sobivad tingimused välja

Siitsamast tuleb välja üks murelik asjaolu. Nimelt see, et Euroopa Liit, kellel ei tohiks olla asja meie maksude määramisse, trügib jälle

Seal on nii juriidilised probleemid liikmesriikide suveräänsusesse sekkumisel kui ka selles, et millist kodumaist tootmist me siin arendame, kui meile lüüakse hinnakirves selga ja me ei saa eelistada midagi, mis on kodumaal toodetud, kaotame energiajulgeolekut, ostame, ma ei tea, kust, Soome kaudu Venemaa elektrit. See lõpeb nagu Ignalina kinnipanekuga: pandi kinni ja Leedu sattus Venemaast väga suurde energiasõltuvusse. Seda me ju küll ei tahaks. Te ise räägite ka, et see ei ole mõistlik.

me oleme leppinud kokku 2011. aastal – võib-olla ma aastaga eksin, aga 2010‑ndatel – me Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrgud desünkroniseerime Venemaa võrkudest ja ühendame Kesk-Euroopa sagedusalaga. Neid investeeringud järjest tehakse ja ühendamine Kesk-Euroopa sagedusalaga peaks toimuma 2025. aastal.Üks asi on sageduse hoidmine ja teine asi on tootmisvõimsused, loomulikult selleks, et meil oleks siin piisavalt elektrit. Ma arvan, et see energiahindade energiahindade kriis, mis meil praegu on käimas, näitab väga hästi seda, et me tegelikult ei soovi olla Venemaast sõltuv. Kui vaatame Euroopas energiahindade tõusu, siis see on väga palju seotud sellega, et maagaasi hind on tõusnud. Maagaasi hinda hinda väga paljuski kontrollib ju Venemaa, kas või nende ühenduste kaudu. Nii et see on kindlasti asi, millest meil on mõistlik

elanikuga kindlasti ei saa nii hästi toimetada kui siis, kui me toimetame koos oma naabritega, Läti ja Leedu, aga ka Põhjamaadega, et siin oleks stabiilsem hind ja see oleks pikaajaline.

Neid sai 11 punkti. Ja minu küsimus on, lugupeetud peaminister, kas teie üldse olete lugenud meie seisukohti. Ja teine asi,

Riigikogu seisukohad. Need on valitsusele ka edastatud ja nendest lähtuvalt valitsus läbirääkimistel, mis Euroopa Liidus toimuvad, ka

Mis puudutab kogu seda paketti, siis ka meie seisukoht on olnud see, et iga riik peab valima ise oma tee ja peab olema vaba oma tee valimisel. Mingites valdkondades oleme me olnud tublimad ja mingites valdkondades mitte nii tublid ja iga riigi enda otsustada peaks olema see, kuidas nende valdkondade vahel samme jagada. Kui on selline üldine eesmärk, siis see võib tähendada seda, et me teeme ühes valdkonnas natuke rohkem, et teha mingis teises valdkonnas natuke vähem. See kõik on ikkagi ühendatud anumate süsteem. Ma siiski rõhutaksin seda

majandusliku kasu nimel, ja selleks, et loodus või keskkond oleks ka meie lastel sellisel kujul olemas. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.